Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da svoj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Marina Dujmović-Vuković, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođe i gospodo Zakon o državnom odvjetništvu donesen je 2001. godine a mijenjan 2007. Međutim tijekom primjene ali i zbog racionalizacije te potrebe sudjelovanja u mirovnim misijama potrebno je dograditi i izmijeniti određene odredbe. Tako iako iz pojedinih odredbi Zakona o državnom odvjetništvu proizlazi kako je zamjenik državnog odvjetnika neovisan u radu i donošenju odluke u predmetu koji mu je dan u rad, bilo je nužno to u zakonu i izrijekom unijeti, jer se često u praksi pogrešno tumačila odredba koja se odnosi na odgovornost državnog odvjetnika za rad, državnog odvjetništva u cjelini. Imajući tome u vidu i prigovore koji su se pojavili tijekom pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji da zamjenici državnog odvjetnika nisu samostalni i neovisni u donošenju odluke u konkretnom predmetu to je članak 13. izmijenjen kako ne bi postojale nikakve dvojbe. Ovdje je naravno potrebno naglasiti kako samostalnost i neovisnost zamjenika državnog odvjetnika nije jednaka samostalnosti i neovisnosti suca i to ne samo zbog toga što mu državni odvjetnik može dati obvezatniji naputak za postupanje u konkretnom predmetu već i zbog odgovornosti za rad državnog odvjetništva u cjelini. Nadalje, člankom 61. Zakona o državnom odvjetništvu određeno je da se prilikom 1. stupanja na državno odvjetničku dužnost zamjenici državnog odvjetnika imenuju na vrijeme od pet godina te da tek nakon ponovnog imenovanja zamjenik državnog odvjetnika obavlja svoju dužnost stalno. Ova odredba primjenjuje se od 2008. godine od kada su počeli postupci ponovnog imenovanja zamjenika državnog odvjetnika. Zamjeniku državnog odvjetnika koji nije ponovno imenovan, prestaje državno odvjetnička dužnost po sili zakona. U sadašnjem članku 68 ovoga zakona nije bilo propisano da zamjenik državnog odvjetnika koji nije ponovno imenovan, prestaje državno odvjetnička dužnost po sili zakona. Stoga članak 68 ovog zakona trebalo nadopuniti kako bi se riješilo tko u ovom slučaju donosi rješenje kojim se utvrđuje nastupanje te okolnosti. Daljnje izmjene odnose se na mogućnost sudjelovanja državnih odvjetnika, odnosno zamjenika državnih odvjetnika u međunarodnim pravosudnim tijelima i međunarodnim misijama. Predloženim izmjenama predlaže se da se u članku 107.a doda novi stavak kojim se propisuje da ako državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika ne izvrši obvezu davanja izvješća o svojoj imovini, stalnim prihodima, imovini bračnog druga i maloljetne djece u roku od 30 dana od stupanja na državno odvjetničku dužnost, da će ih glavni državni odvjetnik pozvati da u daljnjem roku od 15 dana dostave tražene podatke. A ako državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika ni u ovom roku ne dostavi tražene podatke, glavni državni odvjetnik ili ministar nadležan za poslove pravosuđa pokrenuti će protiv takvog državnog odvjetnika ili zamjenika stegovni postupak. Odredba članka 22. Ustavnog zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina propisuje obvezu pravosudnih tijela da kod zapošljavanja službenika i namještenika vode računa i o nacionalnoj strukturi odnosno o zapošljavanju nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima. Stoga se članak 123. uskladio sa ovom odredbom ustavnoga zakona. I konačno u tijeku je racionalizacija sudačke a s time u svezi potrebno je izmjene u odnosu na racionalizaciju mreže državnih odvjetništava. Te se predlaže da državnim odvjetnicima u državnim odvjetništvima koja se spajaju danom spajanja prestaje dužnost i da nastavljaju sa radom kao zamjenici državnog odvjetnika u spojenom državnom odvjetništvu. Kada državni odvjetnici prestanu obnašati svoju dužnost radi spajanja državnih odvjetništava državni odvjetnik neposrednog višeg državnog odvjetništva odrediti će zamjenika državnog odvjetništva. To je ukratko o ovom prijedlogu zakona. Hvala.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 Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje ovoga Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu. Evo kao što smo vidjeli u ovoj ocjeni stanja, još 2001. godine donesen je ovaj temeljni zakon kojeg sada mijenjamo. Dakle, prošlo je više od 7 godina. Moram reći da je to jedan krucijalni zakon koji je utemeljio državno odvjetništvo upravo onako polazeći od ustavnih načela o samostalnosti i neovisnosti državnog odvjetništva. Međutim, neovisnost i državnog odvjetništva i sudbene vlasti dakle, i onom najširem smislu i u onom najužem smislu, kao i u smislu drugih službi koje da bi mogli polučiti uspjehe koji su im Ustavom i ostvariti zadaće koje su im zakonom i Ustavom dani, jako je važna politička klima u kojoj se ta ustavna prava i zakonodavna rješenja ostvaruju. Također je za napomenuti upravo radi jačanja državnog odvjetništva mi smo već daleke 2002. godine izjednačili plaće državnih odvjetnika i sudaca istog ranga. Do tada smo imali jednu, čitav, čitavo desetljeće odnosno u čitavoj našoj pravnoj povijesti državni odvjetnici do 2002. godine bili su manje plaćeni nego nego suci. To se onda smatralo nekako normalnim jer eto državni odvjetnik je samo stranka u postupku a sudac je taj koji donosi odluke. Međutim u jednom pretežno inkvizicijskom sustavu gdje na sud leži i teret dokaza, a ne samo donošenja presude odnosno odluka koje sudovi donose na temelju zakona bilo je možda i razumljivo. Ali s obzirom i anticipirajući novu ulogu Državnog odvjetništva u novom sustavu bilo je prijeko potrebno dakle kad smo navijestili još 2002. godine ove promjene koje se nažalost do dana današnjega nisu dogodile i tek smo prošli prvo čitanje Zakona o kaznenom postupku tu je nova uloga Državnog odvjetništva po kojoj se sudovi oslobađaju inkvizitornih elemenata da sami traže dokaze. Naime na Državnom odvjetništvu treba ležati teret dokaza i ukoliko on ne dokaže krivnju okrivljenik, optuženik se oslobađa. To je jedan najčišći račun koji eto i takav model prevladava u Europi pa s većim ili nekim manjim izmjenama gotovo i u čitavom svijetu. Dakle Državno odvjetništvo, državni odvjetnik će biti apsolutno odgovaran za uspjeh, za finale koje se ima dogoditi pred sudom. i izmjene Zakona o Državnom odvjetništvu, ove koje su sada samo neznatne i male ali one krupne, prave izmjene trebaju teći zajedno sa izmjenama Zakona o kaznenom postupku ali jednako tako i najavljene izmjene Zakona o policijskim ovlastima jer to je jedan paket koji mora voditi taj osmišljeni novi postupak još dok nismo vidjeli. Zato bi bilo dobro dakle do ovog drugog čitanja da imamo u proceduri i ova dva nova nova zakona odnosno izmjene, nove izmjene Zakona o državnom odvjetništvu ali jednako tako i Zakona o policijskim ovlastima. Naime ono što je već sada jasno uloga državnog odvjetnika je upravo ta da prikuplja sve dokaze, da on započinje istragu a ne istražni sudac. Da se istražni sudac pretvara u kontrolora. Međutim ovdje i već prigodom ovih izmjena treba upozoriti na jednu važnu i prevažnu stvar. Onome kome je dana odgovornost ona mora biti do kraja definirana ali i tako u sustavu postavljena. Ne možemo više imati dvije linije zapovijedanja a i danas je imamo iako one zadnje izmjene Zakona o kaznenom postupku bile su premosnica onome što će se sada tek dogoditi, ono što se već davno trebalo dogoditi a to je da za ishod postupka odgovara državni odvjetnik i da on zapovijeda tim istražnim radnjama dakle u otkrivanju i prikupljanju, u otkrivanju počinitelja kaznenog djela i osiguranju, fiksaciji, pribavljanju dokaza koji su potrebni za optuženje a onda kasnije i za osudu. U tom novom sustavu vidjet ćemo a i sada zadnjim izmjenama Državno odvjetništvo, državni odvjetnik ima pravo izdavanja obvezujućih naloga policiji. Ali policija treba onda i odgovarati. Komu? Pa onomu valjda tko mu je izdao naloge. Vidjeli smo u prvom čitanju da se ta linija prekida i da će redarstvenim snagama dakle kojima će obvezujuće naloge davati i dalje kao što to već po postojećim izmjenama, zadnjim izmjenama jeste riješeno, ali evo Vlada nažalost nije smogla snage da dio svojih izvršnih snaga kao što je to, kao što je to policija a u ovom smislu redarstvene snage koje sudjeluju u ovom represivnom dijelu i dakle otkrivanju i procesuiranju počinitelja odgovara sudbenoj vlasti u najširem smislu tj. Državnom odvjetništvu nego ćemo dalje dakle on će zapovijedati, državni odvjetnik će zapovijedati ali odgovornost, ti policijski djelatnici da li su nešto učinili ili nisu počinili, da li su postupili po takvom obvezujućim nalogom neće odgovarati državnom odvjetniku nego ravnatelju policije ili ministru. Dakle opet imamo tu dvostruku ulogu. Imamo u biti politizaciju onda, prigovor zaista onda stoji politizacije vođenja kaznenog postupka. Da bi se to izbjeglo dakle treba ostati kod one osnovne zamisli da policijske snage odgovaraju onome za učinjeno koji je izdao taj nalog. Ako to ne želimo znači ponovno će se razvodniti čitava situacija i opet se neće znati tko je odgovoran za uspjeh? Ili ćemo prebacivati ili je vrlo lako da se prebacuje odgovornost na pravosudnu vlast pa čak i na Državno odvjetništvo a da netko iz policije opstruira. To se ne mora dogoditi ali kod ovakvog sustava može se dogoditi. Ali na kraju krajeva imamo i negativno iskustvo iz prakse. Do dana današnjega kad javnost bude sablažnjena nekakvim odlukama ne baš, nažalost ne baš rijetko odlukama koje jednostavno ne, koje sablažnjavaju javnost ili blago rečeno ne odražavaju niti izazivaju odobravanje javnosti započinje u javnosti onda prebacivanje odgovornosti s jednog tijela na drugo odnosno svih onih učesnika od procesa otkrivanja pa do suđenja. E da bi se to dogodilo odnosno da bi se to izbjeglo da se to više ne događa nužno je izmijeniti tu tu jednu odredbu koju smo imali u onom prvom čitanju. Vidjeli smo velika obećanja novog ministra da će u tom smislu biti izvršene i određene određene izmjene. Pa eto te izmjene i takva poboljšanja s nestrpljenjem očekujemo. I da se sada vratim vrlo konkretno s obzirom da se radi ovdje o hitnim izmjenama ono što mogu reći također u ime Kluba SDP-a da ove izmjene koje se sada ovdje događaju da bi se bolje definirala uloga i neovisnost odnosno točni poslovi koje izvršava zamjenik u Državnom odvjetništvu svake razine za nas i nije bilo prijeporno. Ja mislim da ni za koga to u službi nije bilo prijeporno jer zamjenici uvijek su imali svoju samostalnost ali naravno da Državno odvjetništvo nije pandan pravosuđu niti može državni odvjetnik bilo koje razine, niže razine pa ni njegov zamjenik biti apsolutno neovisan kao što je to, kao što je to sudac pa čak i sudac Općinskog suda u odnosu na suce čak i Vrhovnog suda. Međutim definirati možda bolje njihovu ulogu koje su to zadaće koje on sam radi, koje su stvari koje idu na jedan kolegij i kada kolegij treba pošto poto izbjegavati, to je sve riješeno u i postojećem Zakonu o državnom odvjetništvu. o državnom odvjetništvu. Međutim, evo ako je to potrebno da se dogode ovdje izmjene u članku 13. kome to možda nije jasno, ili tko ne zna kakav je naš sustav, ništa protiv takvih izmjena niti nemamo. Međutim, evo koristim ovdje prigodu da pravosudni dužnosnici koji po prvi put stupaju na dužnost, a to su kako i suci, tako i državni odvjetnici imaju tu jednu probaciju, imaju taj jedan probni rok od 5 godina, ali to ne znači da nakon proteka tog roka ukoliko su dobro odradili svoj posao koji se ne smije propuštati jednoj voluntarističkoj ocjeni da li se netko nekome sviđa ili ne, evo dosta je na tome učinjeno da se objektivizira rad svakog dužnosnika, pa prije svega i ovih koji po prvi put stupaju na dužnost. Dakle, to bi trebalo jednostavno riješiti bez javnog oglasa, bez javnog natječaja da ne izaziva jednostavno jednu pomutnju, jednu smutnju kod onih koji misle da je to tek natječaj, odnosno oglas za prvi prijem u pravosudna tijela, bilo da je riječ o sudovima ili o državnom odvjetništvu. Još jedanput skrećem pozornost da inače prijem i ulazak u pravosudna tijela mora biti transparentan od samog početka. Nije bilo tako dugo, prije mi se da je to bilo još 2004. godine, 2005. godine početkom imali smo onaj poznati slučaj prijema, sudački vježbenici. To se na sreću nije dešavalo u državnom odvjetništvu, primljeni ljudi bez kriterija, odnosno ocjene nisu značile ništa. Dobro je da sada ide i ovaj zakon i o vježbenicima na koji način prije svega se prolazi pravosudni ispit, ali jednako tako, evo treba objektivizirati do krajnjih granica, dakle rad pravosudnih dužnosnika bilo da se radi o sucima ili o državnim odvjetnicima, pa čak i onda i puno ranije kad su oni samo vježbenici, a onda i kad prolaze ovaj probni rok od 5 godina, a i tijekom čitave karijere kako bi oni koji odista jesu najbolji napredovali, kako bi se očuvali u sustavu. Imamo također gotovo neobjašnjivu pojavu da iako su državni odvjetnici izjednačeni sa plaćama u visini plaća sa sucima istog ranga događa se odljev kadrova i vidimo kroz te javne oglase da mnogi državni odvjetnici konkuriraju na upražnjena slobodna sudačka mjesta. Što to znači i kako se to jedino može protumačiti da očito žele biti samostalni u onom smislu da ih nitko ni za što ne pita, a to u državnom odvjetništvu ipak nije tako. E vidite, da se tako ta sloboda ili taj privid te slobode ne bi tako shvaćao, nama je nužno uvesti i ja vjerujem da će se to, to su izmjene Kaznenog zakona koje su navještene, mi moramo ponovo i i radi zaštite naših građana, radi zaštite pravosudnih dužnosnika koji časno obavljaju posao i da bi se zaštitilo šikanozno postupanja, ali jednako tako da bi se udaljili iz sustava onih koji ne mogu zavrijediti i koji ne mogu podnijeti visoke standarde ove struke, a to je kazneno djelo kršenja zakona od strane pravosudnog dužnosnika. Da napomenem, mi smo to kazneno djelo imali u našem kaznenom pravu sve do 1996., dakle one poznate godine kada se uglavnom u Hrvatskoj već sve dogodilo, a onda je trebalo i dekriminalizirati, odnosno izbaciti ovo kazneno djelo iz zakona, iz zakona i ja vjerujem da se to nije to nije dogodilo slučajno, ali zato namjerno vidimo o čemu se radi, u ovoj sljedećoj izmjeni Kaznenog zakona, to je radi upravo borbe protiv korupcije, radi bolje zaštite naših građana, ali radi transparentnijeg rada pravosudnih dužnosnika nužno uvesti u naše kazneno zakonodavstvo. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ana Lovrin u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Zlatko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Evo, danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu. To je druga izmjena ovoga zakona koji je donijet, kako je kolegica rekla 2001. godine. To je bila godina i to je bilo vrijeme nakon ustavnih promjena i nakon posebnog ustavnog određenja u odnosu na državno odvjetništvu. Klub Hrvatske demokratske toga zakona, prije svega iz razloga jer držimo da se radi o daljnjem poboljšanju, odnosno popunjavanju pravnih praznina i razrješavanju nejasnoća koje će zacijelo pridonijeti i učinkovitijoj organizaciji rada državnoga odvjetništva. Prve izmjene i dopuna Zakona o državnom odvjetništvu donijete su na samom počeku 2007. godine godine i njima su razrješavane uočene manjkavosti nakon tada petogodišnje primjene. Prije svega, tada tim izmjenama uređen je djelokrug i nadležnost građansko-upravnih odjela općinskih i županijskih državnih odvjetništava i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u smislu potpunog oslobađanja zastupanja jedinica lokalne i područne samouprave od strane državnog odvjetništva i to iz jasnih razloga da bi se državnog odvjetništvu ostavili kapaciteti i vrijeme da može u cijelosti odgovoriti svojoj ustavnoj zadaći u tom građansko-upravnom dijelu, a to je zaštita državnog vlasništva i općeg dobra pa je to pitanje valjalo razriješiti kako i u odnosu na mogući sukob interesa, tako i u odnosu na oslobađanju kapaciteta državnog odvjetništva za ispunjavanje svoje osnovne zadaće. Također je tim izmjenama prvim uneseno niz poboljšica u odnosu na unutarnji nadzor nad radom državnih odvjetnika. Stvoren je sustav kvalitetnog i objektivnog ocjenjivanja državnih odvjetnika, poboljšan je postupak imenovanja i razrješavanja državnih odvjetnika pa je time pridonijeto i kao što smo čuli potrebnoj, ja se s time u potpunosti slažem, transparentnosti i objektiviziranju kriterija za prijem u Državno odvjetništvo ili uopće u krug pravosudnih dužnosnika. Uveden je tada sustav sigurnosne provjere za državne odvjetnike koji na to naravno pristanu i to zbog rada na složenim predmetima, vrlo često značajnim za nacionalnu sigurnost. Uvedena je tada i obveza imovinskih, podnošenja imovinskih kartica za državne odvjetnike, a u ređene su i odredbe o tajnosti podataka Državnoga odvjetništva. Izmjene i dopune Zakona o Državnom odvjetništvu o kojima danas raspravljamo svakako su daljnje poboljšanje ovog zakona i ustroja Državnog odvjetništva, a odnose se prije svega na pojašnjenje članka 13. i razrješenje njegova različitog tumačenja u praksi. Naime ukazala se potreba jasnog definiranja neovisnosti i samostalnosti zamjenika državnog odvjetnika i to kako u radu na dodijeljenim predmetima tako i u u ad hoc preuzetim predmetima u zamjenu. Bilo je tumačenja u praksi na terenu kako se to kaže, da zamjenik državnog odvjetnika nije samostalna, da je za sve postupke Državnog odvjetništva odgovoran državni odvjetnik i da zamjenik samostalno ne donosi odluke. Pa je bilo u praksi i situacija da su u ponekim državnim odvjetništvima zapravo sve odluke se odnosile na kolegijima i tu je bilo prigovora u postupku screeninga, zamijećeno je od strane eksperata Europske komisije i stavljen je prigovor o mogućoj nedovoljnoj samostalnosti zamjenika državnih odvjetnika. Premda je to i dosadašnjim zakonom bilo definirano, dakle člankom 26. postojećeg zakona, izrijekom je određeno kada i na koji način državni odvjetnik ima pravo dati zamjeniku upute za postupanje, a propisan je i postupak i način davanja uputa jednako tako i postupak na koji način zamjenik može odreagirati ukoliko se ne slaže sa uputom. No sada je to dodatno pojašnjeno na način da je stavom 3. člankom 13. propisano da se predmeti u rad daju zamjenicima na način propisan Pravilnikom o unutarnjem poslovanju, a stavkom 4. dana je ovlast zamjenicima kad zamjenjuju državnog odvjetnika. No, naravno i to je već tu rečeno, i pozicija državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika jest u tome različita od pozicije suca, da zamjenik državnog odvjetnika nema samostalnost kao sudac obzirom na ipak mogućnost davanja obveznog naputka od strane državnog odvjetnika jasno uvijek u skladu i po postupku predviđenom zakonom. Nadalje, ovim je izmjenama regulirana i situacija kada, odnosno dopunjeni su razlozi za prestanak državnoodvjetničke dužnosti po sili zakona u slučaju neimenovanja nakon proteka probacijskog odnosno roka nakon prvoga imenovanja i određen je postupak i tko to utvrđuje. U odnosu na pitanje ponovljenog izbora nakon prvog imenovanja nakon pet godina, primjećujemo da bi valjalo postupak urediti na način kako je to uređeno za suce Zakonom o Državnom sudbenom vijeću gdje se ponovno imenovanje vrši bez raspisivanja oglasa pa se time i ne dovodi u zabludu moguće i potencijalne kandidate da se radi o novom sudačkom mjestu. razriješena je situacija jer kao što smo čuli prethodnim izmjenama je uvedena obveza podnošenja imovinskih kartica pa je razriješena situacija ukoliko državni odvjetnik, odnosno zamjenik državnog odvjetnika ne učini tu zakonsku obvezu onda je takvo postupanje utvrđeno kao stegovna odgovornost i dana je ovlast državnom odvjetniku i ministru pravosuđa da mogu pokrenuti stegovni postupak. Također je razriješena situacija kao i u Zakonu o sudovima obzirom na to da će se vrlo brzo na našim klupama naći Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava ili kolokvijalno rečeno o o racionalizaciji državnoodvjetničke mreže koja nužno slijedi već donijeti Zakon o područjima i sjedištima sudovima odnosno racionalizaciji sudačke mreže pa je razriješeno pitanje statusa državnog odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, službenika i namještenika u tako spojenim državnim odvjetništvima. Također ovim izmjenama i dopunama se jasno određuje naime hrvatska Vlada želi potvrditi svoju opredijeljenost za potpunu primjenu i provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pa i ovdje jedna posebna odredba koja se odnosi na pozornost, na zastupljenost nacionalnih manjina prilikom prijama u službu bez obzira što je krovnim službeničkim zakonom to već utvrđeno, bez obzira što su službenici u sudovima dakle se primaju po Zakonu o državnim službenicima još jedanputa je naglašeno posebnom odredbom da će se prigodom prijama službenika i namještenika u Državnom odvjetništvu voditi računa o zastupljenosti pripadnika nacionalnih Sve ove izmjene su kao što smo rekli daljnje poboljšanje, normativna podloga za daljnje poboljšanje i učinkovitost rada državnih odvjetništava. Moram reći da smo mišljenja da bi ovim izmjenama i dopunama da je možda trebalo zahvatiti i još neke odredbe ovoga zakona poglavito u odnosu na odredbe o ponovljenom izboru na državnoodvjetničku dužnost nakon proteka roka od pet godina, dakle da se ne zahtijeva ponovno oglašavanje već da Državno odvjetničko vijeće može imenovati bez oglašavanja, na preciziranje obveze obavještavanja državnog odvjetnika o naročito složenim predmetima i slučajevima kao i na uređenje odnosno mogući nalazak boljeg termina da je zamjenik Državnog odvjetništva obavezan obavijestiti državnog odvjetnika onda ako se radi o predmetu ili slučaju od posebnog državnoga državnoga interesa. No imajući na umu da će novi Zakon o kaznenom postupku koji će se također vrlo brzo naći na našim klupama, koji određuje jednu sasvim novu ulogu državnog odvjetništva, aktivniju ulogu u kojoj će državno odvjetništvo biti odgovorno za teret dokazivanja počinjenja kaznenoga djela. Svakako će taj, donošenje toga zakona zahtijevati i potpuno novi Zakon o državnom odvjetništvu pa onda vjerujemo da će i ove sugestije u kojima bi trebalo proširit sadašnje izmjene i dopune, naći svoje mjesto u novom novom Zakonu o državnom odvjetništvu. Stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog kao daljnju normativnu poboljšicu, a sve ostalo očekujemo da ćemo vidjeti u novom zakonu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I u ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite. Zlatko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo kao što sam naziv zakona govori o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, nekako se sugerira da je riječ o velikim i značajnim promjenama. Međutim, mislim da sam sadržaj ipak ne ukazuje na to. Vjerojatno se predlagač neće složiti sa ovakvim mišljenjem, ali evo ja ću dati nekoliko obrazloženja za takvo mišljenje. Naime, stožerna točka ovog zakona je, kao što je vidljivo iz obrazloženja, je taj sporni članak 13. u obrazloženju se navodi, kao što je to istakla i državna tajnica, da iako iz pojedinih odredbi Zakona o državnom odvjetništvu proizlazi kako je zamjenik državnog odvjetnika neovisan u radu i donošenju odluka u predmetu koji mu je dan u rad. Dakle, bilo je nužno da se to i izrijekom unese u ovaj zakon da ne bi bilo sporno da li je zaista zamjenik samostalan u radu ili nije samostalan u radu. Isto tako, u obrazloženju se navodi da je stavak 2. tog zakona da se može tumačiti baš na taj način, a uz ostalo i zbog toga jer su se pojavili tijekom pregovora o pristupanju Republike Hrvatske prigovori da zamjenici državnog odvjetnika nisu samostalni i neovisni u svom radu pa je taj članak potrebno mijenjati. Takvo tumačenje, po mišljenju Kluba zastupnika HNS-a, je nepotrebno i pogrešno jer se u članku 26. Zakona precizno navodi na koji način državni odvjetnik ima pravo dati uputu zamjeniku za rad i postupanje u pojedinom predmetu. I člankom 26. je propisan i način davanja upute i prava zamjenika koji smatra da je dana uputa pogrešna. Dakle, takav tekst se gotovo isto navodi, gotovo tim riječima i u obrazloženju ovog zakona tako da smatramo da nema posebnog zakona da se ovaj članak kojem je posvećeno i više od polovice obrazloženja u ovom prijedlogu zakona. Dakle, nema potrebe da se mijenja. Čini mi se da se ponavlja praksa da kad se zakon ne primjenjuje ili kao u ovom slučaju kad se različito tumači, da se onda ide na donošenje novog zakona pa onda kao da će time biti sve u redu. Međutim, ja podsjećam da je Hrvatski sabor nadležan i za vjerodostojno tumačenje zakona tako da ne vidim zbog čega predlagatelj nije tražio od Sabora vjerodostojno tumačenje umjesto da se izmjenama i dopunama pojašnjava sam zakon. No dobro, to je. Nadalje, uz par usklađenja sa drugim zakonima dodaje se i obveza podnošenja imovinske kartice u roku od 30 dana te se propisuje pokretanje stegovnog postupka ukoliko se to ne učini. To smatramo da je apsolutno na mjestu takva odredba i bilo bi dobro da se ona uvede i u ostale zakone koji traže podnošenje ovakvog izvješća. Međutim, stegovni postupak prema prijedlogu zakona pokreće se na prijedlog glavnog državnog odvjetnika ili ministra nadležnog za poslove pravosuđa. ne vidim razloga da se ministar uz sve svoje obveze koje ima, da vodi brigu i o pokretanju stegovnog postupka protiv državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika i mislim da bi to bilo dovoljno da to obavlja sam glavni državni odvjetnik. Dakle, sve u svemu, mislim da se donošenjem ovog zakona neće bitno obogatiti hrvatsko zakonodavstvo i da nema ni posebne potrebe za njegovo donošenje po hitnom postupku, čak ni zbog razloga iz članka 3. da se državni odvjetnici i njihovi zamjenici mogu uputiti u međunarodna pravosudna tijela i međunarodne misije. A pri tome upozoravam da u ovom članku nema ni propisanog roka u kojem ministar pravosuđa donosi Pravilnik o kriterijima za upućivanje državnih odvjetnika i njihovih zamjenika u međunarodne misije. No, dakle bez obzira na sve to, Klub zastupnika HNS-a će podržati donošenje ovog zakona uz jednu dobronamjernu primjedbu da se vjerojatno ima i važnijih stvari koje bi trebalo izmijeniti i uskladiti sa nekim drugim zakonima pa to onda očekujemo u nekakvom skorom roku. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I time prekidamo sada prvi dio zasjedanja prijepodnevni. Nastavljamo u 15 sati i prvi na redu u pojedinačnoj raspravi bit će uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Želim vam svima dobar tek. Hvala lijepa.